Колеги, имам една молба към Вас, остана ни още малко работа: заемете местата си, запазете тишина, да завършим както трябва работата си. Вие също искате процедура, господин Карадайъ, но след госпожа Атанасова. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ-СДС): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, това е предпоследният параграф от Законопроекта за изменение на Изборния кодекс, който предлагам да прегласуваме, защото предложението, което залата подкрепи, а аз и мои колеги не сме, влиза в противоречие с Приложение № 1, по-точно т. 2.4. Считам, че следва да завършим този законодателен процес

но и вземайки повод от Конституционно решение № 4 от 13 март 2018 г., „че е възможно, преди да е приключено гласуването, окончателното на изменение и допълнение, на който и да е закон“, е възможно – правя подобно предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да, трето гласуване не допуска Конституционният съд, при положение че приет текст противоречи на други норми от законодателството. Случаят е точно такъв. Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Господин Карадайъ, заповядайте за процедура и Вие, защото предложението беше Ваше.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

Тъй като практиката позволява и се е случвало да има редакционни поправки на текстове в закони във връзка с вече приети норми и тъй като ние приехме такава норма за т. 2.1 абсолютно същият текст, който е като предложение за т.2.1, е абсолютно същият текст за т. 2.4. В тази връзка нашето предложение, ако остане текстът в т. 2.1 така, както сме го приели, да направим редакционна поправка в т. 2.4 от Приложение № 1, а именно, „В т. 2.4 от Приложение № 1 думите „Националният статистически институт на база на резултатите от последното преброяване на населението“ се заменя с „ГД ГРАО към МРРБ“.

текста на предложението, което беше прието от залата, а именно в т. 2.1 и така нататък – Вашето предложение, което се намира на страница 82

не е прието. В този случай няма да подложа на гласуване редакционното предложение на господин Карадайъ, тъй като предложението беше отхвърлено. Колеги, последният текст – предложението на господин Чолаков за създаване на текст, параграф нов в заключителна разпоредба. Предполагам, че ще бъде § 2, но това ще го направят референтите. Господин Чолаков Ви прочете това предложение. Имате ли нужда да го прочета и аз отново?

буква „б“ относно думите „както и на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители извън страната“, т. 11 относно думите „както и на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители извън страната, когато независимият кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, съгласно чл. 257, ал. 1“, т. 12а,

Моля, режим на гласуване за това предложение.

имаме да прочетем разпореждане на председателя на Народното събрание, моля, останете по местата си, защото ще има и процедура по него. Няма да отнеме повече от две минути. Имаме три заявки Имаме три заявки за обяснение на различен вот. Първата е на госпожа Йорданова – и има думата, втората е на господин Кирил Петков, третата – на господин Карадайъ. Моля Ви за тишина, още мъничко остана, колеги.

предложението, с което район „Чужбина“ се постави във фризера. С това, което току-що прие мнозинството в тази пленарна зала, на практика район „Чужбина“ отиде в небитието. Лишихте за пореден път нашите съграждани в чужбина да избират кой конкретен народен представител да ги представлява, и то с гласуване по предложение между първо и второ четене, без да е минал дебат на първо четене. Колеги, това е антидемократичен законодателен процес! Това е диктатура в законодателството! Не са необходими две години, за да се направи тази методика, за която точно толкова се настояваше и слушахме в тази пленарна зала. Нека да припомня, че има обща норма в Изборния кодекс, която казва, че поне четири мандата трябва да е един многомандатен избирателен район, и тази норма не специфицира дали да е в страната, или в чужбина. Можехме да приложим нея. Когато ние вложим срок от две години, едно е ясно: искаме колкото се може

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! И аз гласувах против. Ако трябва да направя заключение, в последните няколко дни ние вкарахме обратно хартиената бюлетина.

от вота на българите в миналото беше отишъл като невалидни бюлетини и това ще се случи и занапред. Но какво стана с МИР „Чужбина“ току-що? Ние го отложихме за някакво незнайно бъдеще, въпреки че последните 10 години в управлението на ГЕРБ 800 хиляди българи избраха да отидат в МИР „Чужбина“ вместо да си останат в България. България остана най-бедната страна в Европейския съюз. И всичко това защо? Защото закони като този, който току-що приехме, бяха приети в последните 10 години. Закони като тези, които всъщност искат да откраднат бъдещето на българските граждани. Но има и добра новина! Добрата новина е,

Ще направя бележка на колежката, че

Когато крадецът вика дръжте крадеца, понякога трябва да се правят и забележки, а иначе, от друга страна, за район „Чужбина“ считам, че това, което видяхме на дебата без аргументи, без технология, без методика, предложения, няма как да бъдат реализирани. От друга страна, внушенията, че някой е бил за машини, а друг не е бил, уважаеми госпожи и господа народни представители, ние последователно от няколко години предлагаме

ние бяхме против не машините, а машинациите, които ги показвахме тук от тази трибуна, които стоят на сайта на Централната избирателна комисия. Затова апелът ми е към народните представители да влагаме повече разум, когато има едни факти и да анализираме и коментираме фактите, а не да се противопоставяме с

Това беше трето обяснение, но втори апел, след като колегата от Вашата парламентарна група апелира за диалог и повече съгласие и разбирателство. Аз също ще се присъединя към това. И сега, уважаеми колеги, искам да Ви зачета:

Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, вносител – Министерският съвет – продължение. 3. Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме Програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия, вносител Драгомир 4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, вносители Владислав Панев и група народни представители; Манол Генов и група народни представители; Младен Шишков и група народни представители. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българския жестов език, вносител – Министерският съвет. 6. Парламентарен контрол по чл. 92 – 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“ Във връзка с това разпореждане господин Петър Петров ме беше помолил да му дам думата за процедура. Имате думата, господин Петров. Благодаря Ви, господин Председател. Да, прав сте, процедурата ми е именно по така връченото ни Разпореждане. Да, разбира се, петте законопроекта, които изчетохте по един или друг начин заради новосформираното в залата мнозинство, което желаеше да разгледа с приоритет Изборния кодекс, който току-що бе приет, реши тези законопроекти да станат един вид негови заложници и да бъдат отложени. В предложения ни дневен ред от шест точки за извънредно заседание, което започва в 11,00 ч., виждам, че парламентарният контрол, който днес отново не беше разгледан, както не беше разгледан и във вторник, и миналия петък, за съжаление, имаме… ПРЕДСЕДАТЕЛ

тъй като Вие в момента сте председател, запознах с този проблем и почитаемия Вежди Рашидов преди около час. Молбата ми е да бъде свикан Председателски съвет във вторник сутрин, така или иначе заседанието е от 11,00 и да бъде преразгледан този дневен ред с оглед да бъде постигнато едно съгласие една, две или три точки да отпаднат с даване приоритет на парламентарния контрол. На първо място, като изключим промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, няма други закони, от които да зависи гледането на второ гласуване на Закона за удължаване разпоредбите на Закона за държавния бюджет. И не на последно място, въпросите в парламентарния контрол постоянно се увеличават и специално към регионалния министър са вече към а доколкото знам, към него поне няма твърдение да е милиционерствал, или да се е намесвал в изборния процес. Ние искаме тези въпроси да бъдат разгледани. Затова молбата ми е за свикване на Председателски съвет във вторник. Председателския съвет във вторник. Благодаря Ви. С това дневният ред е изчерпан. Закривам заседанието и Ви пожелавам приятна вечер и приятна неделя.